sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 391 Predlagatelj je Vlada. Amandmani do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, lokalnu i područnu samoupravu i obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za znanost i kulturu. Državni tajnik u Ministarstvu kulture Zoran Šikić će dodatno obrazložiti prijedlog. **Šikić, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Zakon o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara sistemski je zakon koji uređuje sva bitna pitanja vezano uz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Donesen je 1999. a 2003. godine značajno je dopunjen odredbama kojima se u uskladio sa pravnom stečevinom Europske unije glede uređenja i kontrole prekograničnog prometa, kulturnih dobara i sprječavanja nelegalnog prekograničnog prometa. Ovdje predloženim izmjenama i dopunama provodi se daljnje usklađivanje sa europskim zakonodavstvom i to sa propisima i s područjima javne nabave čime se izvršavaju obveze iz petog poglavlja pregovora javna nabava. Sa tim područjem europskog zakonodavstva je krajem prošle godine usklađen Zakon o koncesijama u kojima je …/Govornik se ne razumije./… ove materije, pa se sada Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara horizontalno usklađuje sa tim zakonom. Radi se o novom uređenju postupka davanja koncesija u pravnoj zaštiti u tim postupcima, te u drugim pitanjima vezanim uz koncesiju. Osim usklađivanja sa europskim zakonodavstvom Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara potrebno je uskladiti sa zakonodavstvom Republike Hrvatske koje se promijenilo u međuvremenu od donošenja ovoga zakona. To su svima poznate izmjene zakona o lokalnoj, područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi i Zakonu o Gradu Zagrebu u kojima su ukinuta općinska, gradska i županijska poglavarstva, a njihove zadaće preuzeli općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba. Zatim novi zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju na novi način uređuje vrste i stjecanje visokog obrazovanja, te akademskih stručnih naziva i akademskih stupnjeva. Tome je prilagođena odredba kojom se propisuje stručna sprema osobe koja može biti inspektor zaštite kulturnih dobara, odnosno viši inspektor zaštite kulturnih dobara. Nadalje, novi Prekršajni zakon ovlašćuje tijela državne uprave da budu tužitelji u prekršajnom postupku, a u skladu s tim ovim se izmjenama zakona omogućuje Ministarstvu kulture da putem inspektora zaštite kulturnih dobara podnosi optužne prijedloge kojima se pokreće prekršajni postupak i da izdaje prekršajne naloge kada u svom radu naiđe na kršenje odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara čime se dopunjuju ovlasti inspektora zaštite kulturnih dobara. I konačno. Donesen je novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji koji se u mnogo čemu dodiruje sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ovi propisi trebaju svakako biti usklađeni kako u praksi, u njihovom provođenju, kako u praksi i u njihovom provođenju ne bi nastajali problemi ni u prostornom planiranju i gradnji, niti u zaštiti kulturne baštine koja je specifičan i posebno vrijedan dio prostora i građevinskog fonda. Što se tiče podnesenih amandmana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu predlagatelj prihvaća i jedan i drugi amandman. I sukladno navedenom, obzirom da se radi o tehničkom usklađivanju poštovane gospođe i gospodo zastupnici evo molim vas u ime predlagatelja da podržite ovaj konačan prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, lokalnu i područnu samoupravu, za obrazovanje, znanost i kulturu. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Šima Đurđević. Izvolite.

Klub Hrvatske demokratske zajednice razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i odmah u uvodu naglašavam da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj zakon. Zašto? Zato jer donošenjem ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobar ovaj će se zakon prvenstveno uskladiti sa izmjenama koje su se u međuvremenu dogodile u pravnom sustavu Republike Hrvatske. To su izmijenjeni zakoni Zakon o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi, Zakon o Gradu Zagrebu, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o koncesijama i Prekršajni zakon. Donosimo zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u hitnom postupku radi usklađenja sa Zakonom o koncesijama što je posebno važno radi usklađivanja s propisom Europske unije iz područje javne nabave. Time se izvršavaju obveze iz petog poglavlja pregovora, a to je javna nabava. Za provođenje ovog zakona nije potrebito osigurati dodatna sredstva u državnom državnom proračunu, niti u proračunima općina, gradova i županija, također i u Gradu Zagrebu. Naglašavam da je usklađivanje sa 7 već donesenih zakona i 8. Zakon o koncesijama. Ponavlja, klub Hrvatske demokratske zajednice će poduprijeti ovaj zakon. Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja nekako ne mogu izbjeći u svojim raspravama okvir mog mentalnog sklopa i načina kako o nekim stvarima promišljam, pa tako i ovaj put, govorit ću sa stajališta inženjera odnosu na ovu problematiku. Ne samo zbog toga što sam po struci to, nego i zato što velikim dijelom ova problematika zadire u problematiku arhitekture i graditeljstva, naravno, građenja. Ali iz još jednoga okvira, a to je i jezik. Vrlo se teško snalazim u jeziku pravnika i tu uvijek, žao mi je što vam to moram reći, ali ja znam da se vi nastavljate na određenu problematiku pisanja, ali puno toga kad se čita jednostavno nije dovoljno čitko i jasno ili nije inženjerski precizno, a vjerojatno u pravnim okvirima je dobrodošlo da se može tako tumačiti kako bi bilo. U svakom slučaju, podržavam donošenje ovog zakona. Mislim da je donošenje ovog zakona neophodno pa ne samo iz formalnih razloga da bi se uskladilo sa drugim zakonima, nego i zato što se s ovim zakonom reguliraju neke stvari koje do sad nisu bile na najbolji način riješene, a sad su na jedan puno kvalitetniji način riješene. međutim, neke sitnice, koliko su to nomotehničke, a koliko su misaone, naprosto ne razumijem kao u rečenici Zakon o prostornom uređenju i gradnji, prestaje važiti Zakon o prostornom uređenju kao i Zakon o gradnji ne razumije./ … s tom zakonskom terminologijom sadržanom u ovim propisima. Valjda u novome zakonu u propisima ovoga zakona ili sadržano u ovima, naprosto mi smeta, pogledajte na toj strani dolje na dnu. Naprosto kao rečenica nije jasna. Naravno, rekao sam zašto podržavam ovaj zakon. Zato što on se prilagođava Zakonu o lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi, detaljno se uređuje postupak davanja koncesija na kulturnim dobrima, a zakonom se usklađuje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Usklađuje se pokretanje prekršajnog postupka i detaljnije se propisuje tko može postati inspektor zaštite kulturnih dobara. Ono što bih još iskomentirao što mi se ne čini posebno jasno, govorim o područjima posebnog obilježja, odnosno područjima zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina. Naslov je praktički koji se mijenja, zapravo praktički samo dodaje se i rješenje o uvjetima gradnje, inače onaj prvi dio naslova ostaje jedan te isti. Ono što mi nije sasvim jezično jasno, pa tako ni sadržajno, u članku 60. kao i na području prostornih međa kulturnog dobra. Ne znam što je međa kulturnog dobra ili unutar međa kulturnog dobra. Naprosto mi jezično nije jasno na što se odnosi prostornih međa kulturnog dobra. Vjerojatno nešto, nastavlja se na nešto što je bilo prije, ali međa je nešto što definira, ne shvaćam kao pojam lokacije ili tako nečega. I interesantno je isto jedna točka da bi bilo jasnije, radi se o člancima 60. i članku 61. Dakle, u članku 60. je ovo pitanje prostornih međa. No kao čini mi se da je i Odbor za zakonodavstvo isto tako često puta se spominje ovo nadležno, nadležno pa mi se počinje gubiti misao na što se odnosi, ali u članku 60. za poduzimanje radnji na nepokretnom kulturnom dobru. Nije mi sasvim jasno koje su radnje, pretpostavljam da su to radnje građenja, rekonstrukcije, dopune, ali to ne piše. Bilo bi dobro umjesto radnji ako nije predmet radnja, nego ono što se ima zapravo dogoditi, zašto se izdaje lokacijska dozvola i to je valjda neko građenje, rekonstrukcija, zamjena, popravak, obnova itd. Umjesto radnji koje vjerojatno pravno stoji, ali jednostavno nije tako prihvatljivo, kao i na području prostornih međa koje sam rekao je li to unutar prostornih međa ili kulturnog dobra. I govori, obvezna lokacijska dozvola tijelo nadležno za njeno izdavanje dužno je pribaviti posebne uvjete zaštite kulturnog dobra. Hoće li se nekim posebnim odredbama to definirati kad, zašto, u koliko vremena i kako? Ima li neki pravilnik koji će to kazati jer naprosto ostaje ploviti u zraku. Ja sam zainteresirani investitor, ne znam hoće li mi, kad će mi, zašto će mi i na koji način. To mi je malo upitno. Vjerojatno vezujući se na zakon od prije, ali teško je pratiti znate izmjene nečega za ovime, pa malo mi je to zbunjujuće. I isto tako, u članku 61. pri kraju, posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra iz članka 60. i iz ovog članka nisu upravni akt, a izdaje ih nadležno tijelo na zahtjev upravnog tijela nadležnosti izdavanje lokacijske dozvole, odnosno na zahtjev investitora. Je li to i ili ili? Ne znam što odnosno znači. Mislim da se ovako neki izričaji, neke fine korekcije koje sadržajno ne mijenjaju, ali su preciznije da bi se razumjelo. I svaka izmjena i dopuna zakona, bez obzira što dolazi zbog usklađenja s nečim drugim je i prigoda možda za neke druge stvari. Ja ću sad samo napomenuti, ne kao amandman na ovaj zakon, ali koristim prigodu da vam napomenem iz osnova baš zaštite očuvanja kulturnih dobara Republike Hrvatske, to je pitanje nadzora ove nagrade. Postoje materijalna dobra koja su nagrađena nadzornom nagradom, nagradu daje Ministarstvo kulture, a predstavljaju doprinos kulturi Republike Hrvatske. Mislim da bi i ta dobra automatski sama po sebi trebala ući u kategoriju ovu o kojoj se ovdje govori. Nadzornu nagradu, to smo već i kao odbor predlagali, vjerojatno postoji bojazan od potrebnih dodatnih sredstava da bi se to štitilo, ali ne bi trebalo jednostavno ući u kategoriju. Ima puno objekata arhitekture i infrastrukture koji su takvu nagradu dobili i predstavljaju zaista kulturna dobra ove zemlje. Zahvaljujem. Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, ja ću biti vrlo kratak i nesumnjivo ćemo svi mi podržati ovaj Prijedlog zakona o zaštiti kulturnih dobara. On je tehničke prirode u usklađivanju u svezi koncesija prostornog uređenja i koordinacija sa županijskom, s lokalnom samoupravom, ali ja ću malo stati samo da me saslušate. Naime želio bih zaista iskoristiti ovu priliku da krenem nešto malo šire, jer je ovo hitni postupak, pa će mi potpredsjednik dozvoliti da dvije minute utrošim i na jednom općem pristupu ovom predmetu. Zamoljen sam od strane nekoliko kulturnih djelatnika iz Rijeke da i ovdje spomenem nešto o čemu sam već ranije govorio, a to je da zaštita kulturnih dobara dakako ne smije opstruirati njihovo gospodarstvo i iskorištavanje posebno u turističke svrhe itd. Vidjet ćete o čemu se radi. u mnogim našim muzejima postoje prekrasni predmeti koji su nađeni u iskopinama itd., praktično zatvoreni za vjeke vjekova u nekakve kutije, prostore tamne itd., umjesto da da se naprave replike, odljevci, da to čine stručni ljudi, da se dade koncesija na proizvodnju tih predmeta, da se oni ponude turistima, umjesto onih ružnih čaplji, roda, ne znam bespredmetnih nekakvih ružnih grbova od drva ili ne znam čega sve ne. Imamo se čime dičiti, imamo što ponuditi, možemo i trebamo jasno pustiti i te predmete, njihove replike u raznim kvalitetama skupocjenih metala nadalje. Jer ja ću vam reći samo u slučaju iskopina u naselju, odnosno u zaseoku Stranče u Vinodolu. Radi se o desecima i desecima prelijepih predmeta, ukrasnih predmeta, 10. stoljeće čime se možemo apsolutno pohvaliti u europskim razmjerima, pa se pitaju ljudi da li će moći eventualno jednog dana dobiti koncesiju i na proizvodnju tih replika da bi uistinu doprinijeli kvaliteti naše turističke ponude, posebno u proizvodnji originalnih suvenira. Evo, hvala lijepo. Želi li državni tajnik završni osvrt? Da. Gospodin Zoran Šikić. Izvolite. **Šikić, Zoran** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Evo ukratko, ja zahvaljujem u prvom redu na na ovim sugestijama i primjedbama iako se radi znači o konačnom prijedlogu zakona, definitivno dio koji je istaknut u raspravi zastupnika Rošina. Mislim da možemo određene, pojašnjenja i usklađenja između ovog inženjerskog dijela i pravnog dijela postići i dosljednim tumačenjem kako konkretno u tom okviru koji definira zakon i kroz provođenje možda napraviti određena pojašnjenja. Ja samo mogu istaknuti primjer znači zaštite nepokretnog spomenika da kroz samo rješenje, ako se radi nekad o objektu onda obično prostor se definira i međom, prostorom oko samog nepokretnog spomenika. Ovdje što se tiče poduzimanja radnji na nepokretnom kulturnom dobru i zaštićenim kulturno povijesnim cjelinama, za koje je obavezna lokacijska dozvola, tijelo koje izdaje tu lokacijsku dozvolu mora u tom istom postupku pribaviti posebne uvjete zaštite kulturnog dobra. s druge strane za radnje za koje se izdaje samo rješenje o uvjetima građenja, posebno uvjete zaštite kulturnog dobra dužan je pribaviti sami investitor prije podnošenja zahtjeva za radove. To bi bilo ukratko u ovome dijelu. A kad je po pitanju koncesija, odnosno mogućnosti da se ovaj segment upotrijebi u konkretne turističke komercijalne svrhe, ja također mislim da će tu i kroz ovaj zakon, usklađenje Zakona o koncesijama ipak dati mogućnost da je normalno cilj zaštite kako ga mi sad …/Govornik se ne razumije./… i tumačimo kroz ovaj zakon, nije samo pasivna zaštita nego da ne bude sama sebi svrha, nego da je to aktivna zaštita, zaštita kroz korištenje i naše je tumačenje da zakon, ovaj zakon, ove izmjene zakona neće nas u tom sputavati. A osim toga sigurno će biti još rasprava u dogledno vrijeme i oko nekih drugih segmenata jer ovdje se radi, zato je na kraju krajeva i konačan prijedlog kroz hitni postupak s obzirom na tehničko usklađenje, ali puno drugih elemenata se sagledava i definitivno su vrijednije sugestije koje ćemo moći razmotriti u sklopu nekih budućih izmjena i dopuna ovoga zakona. Hvala lijepo još jednom i evo zahvaljujem unaprijed na podršci na ovaj konačan prijedlog zakona.